Vladimir (HDZ)** Idemo na objedinjenu raspravu o sljedeće dvije točke: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) - Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296; Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. sustav. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na oba prijedloga konačnog zakona. Državni tajnik, Središnjeg državnog Ureda za upravu, Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedloge zakona. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pa u raspravi o ranije predloženim zakonima ponavljala se teza da zakoni dolaze prekasno. Ja ću reći da oni dolaze taman u vrijeme kada trebaju doći. Da prerana rasprava donošenja zakona koja će se primijeniti u jedno buduće vrijeme bi bila možda i nepotrebna. ovi zakoni će urediti odnos koji će nastati između gradonačelnika i predstavničkog tijela koji će biti konstituirano otprilike mjesec dana nakon izbora. Dakle, tri mjeseca prije njihove pune primjene. Nije istina da je zakon o kojem bi trebali biti provedeni izbori trebao stupiti na snagu 18. to nije istina. Zakon o izborima je davno na snazi. Dapače on je bio ključ jedne velike reforme za koje je trebalo imati snage i koje je ova Vlada imala snage promijeniti model izbora, vratiti povjerenje građana u demokraciju, poglavito na lokalnoj razini jer će sada zalaganjem ove Vlade i trudom Središnjeg državnog Ureda za upravu biti omogućeno da građani točno imenom i prezimenom biraju osobu koja će obnašati izvršnu vlast. Vlada je slijedom toga modela koji je prihvaćen pripremila i čitav paket zakona koji uređuju to područje, između ostaloga Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i Zakon o referendumu i drugim oblicima oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne samouprave oba dva kao konačni prijedlozi zakona s obzirom na značaj izbora to situacija dopušta. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa dodajemo uz predsjednika povjerenstva i mogućnost izbora zamjenika predsjednika povjerenstva i to iz članova uglednih javnih djelatnika i propisujemo da Hrvatski sabor može odrediti naknadu

nadalje brišu se članovi poglavarstva kao osobe na kojima bi se zakon primjenjivao i koji bi dolazili pod režim Zakona o sprječavanju sukoba interesa jer toga poglavarstva više neće biti. U pogledu Zakona o referendumu mi ga usklađujemo naravno sa novim modelom obnašanja vlasti u području lokalne i regionalne samouprave na način da će naknadu povjerenstvima određivati gradonačelnik umjesto poglavarstva. Ali isto tako zakon usklađujemo i sa u međuvremenom velikom reformom izbornog zakonodavstva i političkog sustava u koje smo uveli i Državno izborno povjerenstvo kao samostalno dominantno, profesionalno tijelo koje je sastavljeno od predstavnika vladajuće većine i od predstavnika oporbe i koji će uz provedbu državnih izbora imati i veliku ulogu u provedbi referenduma. Nadalje, i zbog područnih promjena usklađujemo zakon i sa činjenicom da je grad …/Govornik se ne razumije./… samostalna jedinica da više nije u sklopu Zagrebačke županije što je propušteno ispraviti novelom, ranijom novelom zakona. Mi smo na pragu ustavnih promjena koje će također zahvatiti i odredbe o referendumu, slijedom toga morati ćemo izraditi novi Zakon o referendumu koji će biti sadržavati sve ove odredbe koje sada mijenjamo i još ono što bude potrebno da bi se na zakonit način mogli provoditi svi referendumi u Republici Hrvatskoj a sukladno sa Ustavom. Na predložene zakone dobili smo amandmane Odbora za zakonodavstvo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine Palariću, da je ovaj vaš navod da ja nisam u pravu točan, tada vjerovatno potpredsjednik Sabora ne bi davao amandmane nakon što je usvojen zakon. A ako poslušate raspravu koje su bile vezani za ta dva zakona tada biste vidjeli da je SDP upravo ukazivao da je taj datum 18.5. nelogičan s obzirom da su izbori 17.5. Obzirom da je gospodin Šeks veći pravni stručnjak od vas, ja bih vam savjetovao da ipak poslušate njegovo mišljenje prije nego što mi odgovorite, a što se tiče referenduma trebali ste ugraditi druge modele koji su vezani u zapadnoeuropskim zemljama, gdje vijeće, odnosno predstavničko tijelo koje traži referendum ako taj referendum ne uspije tada se raspušta predstavničko tijelo. Kažem, savjetujte se sa potpredsjednikom Sabora. Hvala. Otvaram, pardon odbori, za zakonodavstvo, za lokalnu i područnu samoupravu. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a će podijeliti raspravu, gospođa zastupnica Ana Lovrin i gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović,

Hvala vam jedan od dva predložena zakona. Dakle, Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i naravno uvodno naglasiti i istaknuti da ga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice kao zakonsko rješenje apsolutno podupire i to iz dva osnovna razloga ili dvije grupe pitanja koji možemo podijeliti u dvije odvojene cjeline. Prva ili prvo ovaj zakon usklađuje se sa predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a sve u svezi sa Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. briše se odredba da su članovi županijskih i gradskih i općinskih poglavarstava i članovi Poglavarstva Grada Zagreba državni dužnosnici. To rješenje ne samo da je prihvatljivo već je i logično, nužno jer su naprijed spomenutim zakonom, dakle izmijenjeni nositelji izvršnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini. I drugo ili drugi dio izmjena i dopuna odnosi se na ona zakonska rješenja koja još više učvršćuju samostalnost rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U tom smislu prihvatljiva su predložena rješenja da članovi Povjerenstva biraju zamjenika predsjednika povjerenstva i to iz redova uglednih javnih djelatnika koji ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Isto tako, uređuje se da članovi povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika imaju pravo na novčanu naknadu za rad u povjerenstvu, Hrvatski sabor. obustave neto plaće dužnosnika ne može trajati duže od 3 mjeseca, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu trećinu mjesečne plaće dužnosnika. Shodno činjenici da su sva ova rješenja ili da da sva ova predložena rješenja zapravo poboljšavaju ili stvaraju mogućnost za bolji rad povjerenstva Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire ove izmjene i dopune, odnosno ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Ana Lovrin u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedloge izmjena i dopuna ova dva zakona. Ja ću nešto reći o razlozima zašto će podržati prijedlog izmjena i dopuna Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja i obavljanju državne vlasti i lokalne i državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naime, potrebno je izmijeniti i dopuniti ovaj zakon kako bi se on uskladio sa Zakonom o državnom izbornom povjerenstvu. Ali evo on je upravo danas nama zanimljiv i tu je ispred nas da bi se uskladio sa Zakonom o lokalnoj i područnoj i da bi bio da tako kažem uređen zakon u trenutku stupanja na snagu zakona kojima se rekla bih drastično mijenja izborni sustav u lokalnoj i područnoj samoupravi. Zašto je on zanimljiv? Naravno jer se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2007. godine gdje je utvrđen način na koji može biti razriješen dužnosti neposredno izabrani čelnik lokalne i područne samouprave koji ima legitimitet neposredno izabrane osobe. I stoga se postavljalo pitanje tko u slučaju da on krši, učestalo krši zakon, da postaje nesposoban za obnašanje svoje dužnosti tko je taj tko ga može razriješiti. Tim zakonom utvrđeno je da neposredno izabrani čelnik može biti razriješen referendumom. Zakon utvrđuje tko ga, na koji način može razriješiti, tko može podnijeti prijedlog za raspisivanje referenduma, inicijativu na koji način se donosi odluka o raspisivanju referenduma i taj zakon onda u svoja dva članka, u članku koji govori o prijedlogu koji potječe iz predstavničkog tijela jednako tako i u članku koji govori kada birači upisani u popis birača mogu i na koji način inicirati smjenjivanje neposredno izabranoga čelnika i u oba ta članka ovaj zakon poziva se na to da će se na te referendume odgovarajuće primijeniti odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne i lokalne područne i lokalne područne samouprave. Upravo stoga bilo je potrebno ići u izmjene i dopune zakona kojim će se unijeti usklađenja sa ova dva zakona. Prije svega sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu koje, kao što znamo je tim zakonom ustanovljeno kao stalno tijelo pa se onda njemu daju i poslovi za provedbu državnoga referenduma. Predloženim izmjenama i dopunama dakle utvrđuje se nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi referenduma. Nizom odredaba uređuje se status Grada Zagreba na način da se on ispušta iz odredaba koje koje se odnose na županiju, odnosno općine i gradove, a donosi se, predlaže se poseban članak koji će regulirati ova povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu. Daljnjim izmjenama se predlažu zapravo čiste tehničke, rekla bih tehnički ispravci izmjena imena državnih tijela koja su se u međuvremenu izmjenama zakona dogodilo te se određuje na koji način će se financirati provedba lokalnoga referenduma i zborova građana. Također se vrši jedno malo malo usklađenje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i područnoj gdje se određuje onda tko će utvrđivati naknadu za članove izbornog povjerenstva, obzirom da poglavarstvo kao izvršno tijelo ne postoji. Evo, još jedanputa, klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će izmjenu i dopunu ovoga zakona, prije svega da bi svi prateći zakoni bili na snazi i uređeni do dana stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi neposrednih izbora. Hvala lijepa. Pa netočno je da će se ovi svi zakoni biti usklađeni jer evo, mi smo se ovdje sada raspravljajući 3 minute sjetili još 4 zakona kojih se vi još negdje niste sjetili koje treba promijeniti to je jedna ozbiljnost Vlade. Dakle netočno je da će još, jer ih još treba i evo, Vlada se samo sjetila Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Još ima, evo biti ću benevolentna, Zakon o trgovini, zatim tamo kod ureda kad Vlada raspušta i stavlja povjerenika i to morate riješiti. Čitav niz zakona ima, pa dajte pretresite to jedanput se organizirajte Ovo zadnje je bilo suvišno. … Ne iz tih razloga. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS-a je našao za potrebnim da kažemo nekoliko riječi u svezi Konačnog prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa. Dakako, slažemo se da se briše tamo gdje treba brisati poglavarstvo, ali primijetili ste kolegice i kolege da se ovdje uvodi i institucija institucija zamjenika predsjednika, s time se slažemo, zamjenik predsjednika predlaže se da bude vanjski član, i s time se slažemo, predlaže se da vanjski članovi imaju pravo na naknadu, i s time se slažemo, ali sad jedno upozorenje. Predlaže se da o tome odlučuje Hrvatski sabor i tu moramo upozoriti na dva detalja. Najprije onaj jednostavniji. Predsjednik ovog povjerenstva, vjerujte mi kolegice i kolege, ja sjedim u njemu, ima pune ruke posla i njegova naknada mora biti bitno drugačija od naknade drugih vanjskih članova, to vas molim državni tajniče, o tome mislite kad se bude predlagalo. Tog čovjeka apsolutno treba nagraditi i velim, velim, zbog onoga što radi, to je silno opsežan i odgovoran posao. Drugi prijedlog koji ide s naše strane je sljedeći. Naime, moramo jako paziti na apsolutne iznose koje za naknadu dobivaju naši vanjski članovi. Kolegice i kolege, želim vas upozoriti da vanjski članovi naših stalnih radnih tijela imaju koeficijent 0,80, Moram vas isto tako upozoriti da ljudi koji rade, koji su u stalnom radnom odnosu u Saboru, evo pogledajte po našim klupama ovdje otprilike ima 10 do 20 tisuća listova papira na vašim klupama, to su odradili, umnožili, uvezali i podijelili, u 2 smjene rade ljudi čiji je koeficijent 0,62. Oni rade 180 sati za taj koeficijent, naši kolege vanjski članovi rade pola sata mjesečno, ima i mjeseci kada Sabor ne zasjeda. Dakle, razlika u omjeru satnice je 1:300. To je za HNS apsolutno neprihvatljivo, na to upozoravamo i jučer i prekjučer smo razgovarali o tome i mislim da tu moramo napraviti neki pomak da se uistinu vrednuje rad. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Pa evo, ja ću od ova dva zakona o kojima je objedinjena rasprava kratko se osvrnuti sa nekoliko riječi na predložene izmjene i dopune Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave kojim se predlaže njegovo usklađivanje, prije svega sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi te Zakonom o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Isto tako, predlaže se njegovo usklađivanje sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu s obzirom da je u DIP-ovu nadležnost uz obavljanje poslova koji se odnose na provođenje parlamentarnih, predsjedničkih i lokalnih izbora te izbora vijeća nacionalnih manjina stavljena i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma. Tako se ovim zakonom umjesto Državnog povjerenstva za provedbu referenduma nadležnim tijelom za provedbu državnog referenduma određuje Državno izborno povjerenstvo koje bi ujedno imenovalo i članove povjerenstava za provedbu državnog referenduma u županijama i Gradu Zagrebu. Zakonom se također predlaže da sredstva za provedbu lokalnog referenduma se osiguravaju proračunima jedinica lokalne odnosno područne samouprave a za provedbu zborova građana u proračunima jedinica lokalne samouprave, dakle u proračunima općina i gradova s obzirom da se prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi zborovi građana kao oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana jedino tamo dakle u općinama i gradovima mogu i provoditi. Ovlasti određivanja visine naknade članovi povjerenstava za provedbu lokalnog referenduma daju se načelnicima, gradonačelnicima i županima. Do sada je to bilo u nadležnosti poglavarstava jedinica lokalne i područne samouprave a s obzirom da poglavarstva u novom sustavu lokalne i regionalne samouprave više neće postojati predlaže se ovakvo rješenje. Dakle, s obzirom da se ovim zakonom on usklađuje sa zakonima koje sam prethodno naveo podržat ću njegovo donošenje kao i hitni postupak. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti jer on je još jedan klasični pokazatelj nestručnosti kratkovidnosti gospodina Palarića koji je kada smo donosili posljednje izmjene oglušio se na sve prijedloge kada smo ukazivali na to da proširivanje broja dužnosnika na koje se odnosi Zakon o sprečavanju sukoba interesa na članove poglavarstva će izazvati samo zapravo jednu kaotičnu situaciju i mene bi živo zanimalo da nas se izvijesti koliko je članova poglavarstava u Hrvatskoj podnijelo ostavku u poglavarstva u poglavarstva obzirom da su po ovim posljednjim izmjenama bili u sukobu interesa. Ja znam da je recimo grad Rijeka to učinio ukazujući na svu nelogičnost ovog zakona. Dakle, gospodin Palarić je tada inzistirao da članovi poglavarstava uđu u taj zakon iako se znalo da poglavarstva prestaju sa radom. Prema tome, uz sve one primjedbe koje su danas istaknute o neradu, nestručnosti ovo je još jedan dokaz kratkovidnosti i nesposobnosti gospodina državnog tajnika koji je najodgovorniji za ovaj zakonodavni šlamperaj s kojim se susrećemo danas u ovoj sabornici.

I ova dva zakona u objedinjenoj raspravi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja građana u državnoj vlasti lokalne i područne samouprave usklađuje se ustvari osim ove potrebe koja se nametnula zbog samih izbora ujedno i sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu a naravno onda i s jednim i drugim zakonom koji uređuju pitanja izbora i funkcioniranja lokalne i područne samouprave. Novost po Zakonu o referendumu bi ustvari bila da Državno izborno povjerenstvo je nadležno za provedbu državnih referenduma i isto tako imenovanje članova izbornog povjerenstva za državni referendum u Zagrebu te za primitak njegovog izvješća o rezultatima izbora. Ujedno se određuje da sredstva za provedbu izbora snose jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb. Naime, dosadašnja odredba je sadržavala odredbu po kojoj bi to trebali snositi i jedinice područne regionalne a s obzirom da pitanja koja se odnose nisu predmet njihovog pa onda je i nelogično da oni snose troškove. Određuje se ujedno tim zakonom i da članovi Povjerenstva za provedbu referenduma dobiju naknadu koju će sada umjesto bivšeg poglavarstva razrezati odnosno odrediti načelnik općine odnosno gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba. Zakon o dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa je usklađenje sa Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. S obzirom da poglavari po tom zakonu nisu više dužnosnici pa onda tim Zakonom o sprečavanju sukoba interesa izlaze i iz kruga dužnosnika koje obvezuje u svim pogledima zakon odnosno poglavari kao takvi nestaju. Uvodi se jačanje neovisnosti Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa na način što se omogućava odnosno propisuje da zamjenika predsjednika biraju sami članovi povjerenstva i to iz redova osoba koje su ušle u povjerenstvo iz javnih djelatnika i oni ne smiju biti članovi niti jedne stranke, pa pojačavamo objektivnost ovog tijela. A članovi povjerenstva iz redova javnih djelatnika imaju pravo po ovim izmjenama i na novčanu naknadu u visini koju odredi Sabor što je isto tako novina. Precizira se visina kazne za kršitelje Zakona o sprečavanju sukoba interesa, tako da umjesto relativno neodređene kazne sada se ona precizira na način da iznosi maksimalno neto neto plaću dužnosnika i to tri mjeseca do najviše jedne trećine plaće dužnosnika. S obzirom na te promjene koje su ponuđene i koje i u smislu usklađenja za potrebe izbora a i u smislu usklađenja sa drugim zakonima koji uređuju isto područje ja podržavam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Kako se kroz primjenu Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne regionalne samouprave osigurava mogućnost neposrednog i demokratskog izražavanja volje građana nameće se nužnost da se isti uskladi sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu, sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa Zakonom o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Tako se predlaže da se kao nadležno tijelo za provedbu državnog referenduma utvrdi Državno izborno povjerenstvo te da ono imenuje članove povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu kao što imenuje članove povjerenstva za provedbu državnog referenduma u županiji. Samo izvješće za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, dostavlja se državnom izbornom povjerenstvu. Nadalje, predlaže se preciznije uređenje pitanja osiguravanja sredstava za provedbu zborova građana, tako da se ona osiguravaju u proračunu jedinica lokalne samouprave, odnosno u proračunu Grada Zagreba, a ne i u proračunu jedinica područne, regionalne samouprave, obzirom da se zborovi građana mogu održavati jedino u općinama i gradovima. Također predlaže se izmjena kod određivanja visine naknade predsjedniku i članovima povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma na način da umjesto poglavarstva jedinica lokalne, odnosno područne samouprave visine naknade predstavniku, predsjedniku i članovima povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma, a koja ne može biti veća od prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj određuje župan, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik i općinski načelnik. Predloženi konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa o obnašanju javnih dužnosti, usklađuje se postojeći zakon sa Zakonom o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi. Obzirom da su izmijenjeni nositelji izvršne vlasti na lokalnoj i područnoj razini. Tako briše se da su članovi županijskih, gradskih i općinskih poglavarstava i članovi poglavarstva Grada Zagreba državni dužnosnici. Isto tako radi postizavanja veće samostalnosti povjerenstva, za odlučivanje o sukobu interesa, predlaže se da članovi povjerenstva biraju zamjenika, predsjednika povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika koji ne smije biti član niti jedna stranke, te da članovi povjerenstva iz redova javnih djelatnika, imaju pravo na novčanu naknadu koju utvrđuje Hrvatski sabor. Nadalje, radi preciznijeg propisivanja izricanja visine iznosa obustave isplate dijela neto plaće, koje povjerenstvo može izreći kao sankciju u slučaju utvrđenja postojanja sukoba interesa javnih dužnosnika, propisuje se da sankcija obustave ne može trajati dulje od tri mjeseca, a iznos obuhvaćen obustavnom ne smije prelaziti jednu trećinu mjesečne plaće dužnosnika. Radi navedenog prvo podržavam Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kao i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne, područne, regionalne samouprave. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja bih u svojoj raspravi se osvrnuo samo na Zakon o referendumu i u želji da ukažem što donosi brzina bez kvalitete i kada se zakoni koji se pripremaju ne čitaju pažljivo. uz prilog izmjena i dopuna Zakona o referendumu Vlada Republike Hrvatske uputila nam je važeće odredbe zakona kako bi mogli usporediti što se to u ovom zakonu, prijedlogom zakona mijenja. Pa prema priloženim dokumentima koje je gospodin Palarić dao saborskim zastupnicima, odredba članka 5. glasi sljedeće: "na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma". Da li je točno da odredba članka 5. glasi tako kako sam sada pročitao? Nije. Jer je 2007. godine Ustavni sud po službenoj dužnosti samostalno pokrenuo postupak ocjene ustavnosti ove odredbe i ukinuo dio odredbe članka 5. citiram iz odluke Ustavnog suda, a koja glasi: "koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana, bez prekida do dana održavanja referenduma". I u uvodnom tekstu ocjene stanja, gospodin Palarić se je pozvao na "Narodne novine", 33/96. i 92/01. ali ne i na odluku Ustavnog suda koja nije priložena materijalima. Kako glasi stavak 1. članka 5. Zakona o referendumu? Tako kako piše u priloženom materijalu ili kako je odlučio Ustavni sud 2007. godine. E sada molim za pažnju i gospodina potpredsjednika Šeksa. Nakon što je Ustavni sud ukinuo dio odredbe stavka 1. članka 5. u Zakonu o referendumu ostaje sljedeća odredba. A to je stavak 2. članka 5. Citiram: "birači iz stavka 1.", dakle to su oni koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana prije referenduma, dakle "birači iz stavka 1. ovog članka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održavanja se u vrijeme održavanja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na način da se izjašnjavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojem su se zatekli ili na koji drugi način određen zakon". Ovo "i ako su se zatekli" može biti stilska figura. Ali ostaje u zakonu, zato što je ta odredba bila vezana na odredbu stavka 1. kada je vrijedilo ono da na državnom referendumu pravo glasa imaju samo državljani koji imaju prebivalište godinu dana prije toga na teritoriju Republike Hrvatske. Ali 'ajmo dalje. Što još u Zakonu o referendumu ostaje? Članak 26. Vlada ne predlaže da ga se mijenja. Citiram važeće odredbe članka 26. "glasovanje na državnom referendumu obavlja se u pravilu na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj", "iznimno od ove odredbe stavka 1. ovog članka hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a zateknu se u vrijeme održavanja referenduma izvan granice Republike Hrvatske, glasovati će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli na taj Opet odredba i rješenje koje je bilo podneseno u stavku 1. članka 5., koji je pravo glasanja na referendumu davao samo državljanima Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske. Kada je Ustavni sud svojom odlukom ukinuo nastavak ili drugi dio te rečenice ostala je odredba na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani. Sve Sve ostale odredbe koje su bile podešene ranijoj odredbi stavka 1., članka 5. ostavili ste u zakonu o referendumu. Pa tako biračka mjesta za državni, na referendum, inozemstvo možete otvoriti iznimno i samo za one koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a taj dan se zateknu u nekoj drugoj državi. Ako se sada radi usklađenje zakona kako to da niste ponudili da se uskladi zakon sa odlukom Ustavnog suda iz 2007. godine. Nadalje, članak 8.e, kada birači traže referendum osim imena, prezimena i adrese moraju davati i Pa zar nije zakonom propisano da krajem ove godine JMBG odlazi u povijest i da ga zamjenjuje OIB. Čemu funkcija OIB-a odnosno osobnog identifikacijskog broja ako na referendumu još uvijek inzistiramo na jedinstvenom matičnom broju građana? Dakle, ja kao zastupnik na ove odredbe, izmjena i dopuna ne mogu podnijeti amandmane jer se oni sada ne mijenjaju. Ali možda netko drugi može intervenirati, pa Vlada svojim amandmanima izvršiti ispravke po meni ove strahovito bitno u Zakonu o referendumu. I ne znam zašto se usklađenje radi samo sa Zakonom o lokalnim izborima i DIPU-a a ne i sa odlukom Ustavnog suda koja je donijeta prije dvije godine. Zašto uostalom odmah nakon objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, Vlada nije predložila usklađenje svih odredbi zakona koje su nužne da bi se takva odredba sadašnjeg članka 5. mogla u praksi provoditi. Uvijek kada ćemo raditi na brzinu, uvijek kada se ne čuju dobronamjerna upozorenja iz redova oporbenih zastupnika imamo ovakva rješenja a na kritike se ljutite. Svaka iole ozbiljnija kritika doživljava žamor, viku, galamu, nepozdravljanje, okretanje glave. A samo želimo da ne moramo jedan te isti zakon pet puta popravljati u stvarima koje su stare dvije ili tri godine. I u čemu je problem? Ja naprosto ne razumijem. Ne vjerujem da ured državne uprave i Vlada nije znala za odluku Ustavnog suda. Popravljati ćemo još jedanput taj zakon. I sada zamislite da Slovenci odblokiraju pregovore i da referendum moramo raspisati još u ovoj godini sa ovakvim zakonom,

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo ja ću se u svojoj raspravi vrlo kratko jer je sve već rečeno osvrnuti samo u odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa i obnašanju javnih, javnih dužnosti. Naime, ovim zakonom djelomično se zakon usklađuje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Ali također se njime unose još neke poboljšice i neke odredbe koje doprinose većoj transparentnosti i većem nadzoru javnosti u obnašanju, u obnašanju javnih dužnosti. Naime, moram ovdje reći, evo svi državnog tajnika kude, ja ću nešto reći u obranu državnog tajnika, a poglavito u odnosu na ono što je govorio gospodin predsjednik Nacionalnog vijeća za provedbu strategije borbe protiv korupcije. A to je bilo primjedba na uključivanje članova poglavarstva lokalne i područne samouprave u Izmjene zakona o sukobu interesa, koji je izmijenjen ne zaboravimo u svibnju 2008. Moram reći da te izmjene zakona su bile posljedica smjernica iz izvješća o napretku Europske unije. Bile su smjernice eksperata Europske unije koji su tražili i koji su sugerirali da se odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa prošire svakako i na lokalne i regionalne dužnosnike, kao i na čelnike tvrtki u vlasništvu države iz razloga što se to smatra javnim vlasništvom. Može se postaviti pitanje da li se tada znalo da poglavara neće biti, znalo se, ali u trenutku donošenja toga zakona to su bili lokalni i regionalni dužnosnici, to su bile dužnosti na kojima se procjenjivalo da postoji mogući korupcijski rizik stoga su oni tada uključeni u krug dužnosnika na koje se odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa. O tome da li su oni to učinili brzo i na vrijeme pa da bi bilo smisleno dakle, prije nego je stupio na snagu, prije nego su stupili na snagu drugi zakoni, o tome možemo razgovarati, o tome da li je to tijelo dovoljno brzo i učinkovito, učinkovito radilo, to je druga stvar. Ali najmanje što možemo diskutirati, što možemo očekivati poglavito od nas i onih svih koji se moramo boriti protiv korupcije da govorimo o višku transparentnosti. Dakle, nema viška transparentnosti. Dužnosnici koji su tada bili dužnosnici su podnijeli svoje imovinske kartice i ja mislim da je to dobro. Sada ih formalno iz toga zakona moramo moramo izbrisati obzirom da stupanjem na snagu ovih drugih zakona poglavarstvo više neće postojati. Nadalje, smatram da je dobra odredba da se eksplicite utvrdi da će i zamjenik predsjednika povjerenstva za sukob interesa biti iz redova uglednih građana, javnih djelatnika itd., dakle, ne iz reda zastupnika. I to je kao što sam rekla, jedan daljnji korak u osiguranju nadzora javnosti nad obnašanjem javnih dužnosti. Evo, iz toga razloga ja mislim da ovaj zakon, njegovo donošenje treba treba podržati, jednako kao što je bilo nužno i tada u svibnju prošle godine donijeti onakav zakon kakav je onda izglasan. Hvala lijepa. Hvala. Nekoliko replika. Prva, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice, meni je jasno zbog čega vi trebate stati u obranu državnog tajnika. Ali doista za to nema razloga jer državni tajnik bi prije svega trebao raditi po zakonu, uostalom zato i prima dobru plaću. Međutim, evo cjelokupna ova rasprava, čak evo sada i ova odluka Ustavnog suda pokazuje da je on osoba koja je trebala predložiti Vladi zakon, Vlada Saboru ali očigledno nije sagledao sve elemente čitavih ovih paketa zakona, djelokruga lokalne samouprave i očigledno on ni ne pozna funkcioniranje lokalne samouprave. A uostalom i čitav njegov rad do dan danas govori o tome da je doista vrijeme da čovjek ode kući, razmisli dobro da li je ovo posao za njega, jer očigledno ovakvim prijedlozima zakona šteti čitavoj Republici Hrvatskoj, a i rješenjima koje je napravio, smijenio je nekoliko lokalnih vlasti koje je izabrao narod, a ne vijećnici koji su kupljeni. na dva elementa, a to je Đakovo. I drugo je rješenje o Zadru kada je trebalo i lista SDP-a dobiti jednaki broj vijećnika kao lista HDZ-a. Tada je u svom rješenju napisao da birački spiskovi u Zadru nisu bili sređeni. No, ja sad postavljam pitanje kako su uopće provedeni i kako su priznati ti izbori 2005. godine. ja vas doista molim prije nego što vas predsjednik Vlade na pritisak ne samo Sabora nego i hrvatske javnosti smijeni da sami podnesete ostavku jer ovo nije posao za vas. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodine zastupniče, ja nemam potrebu niti smo ni vi ni ja oni koji će ovdje sada razglabati o ostanku gospodina Palarića na njegovoj dužnosti ili ne. Ja sam samo pojasnila da da uključivanje u izmjene zakona iz 2008. Zakona o sukobu interesa nisu bile Palarićev već su bile jedna od mjera provedbe Programa borbe protiv korupcije 2006/2008. godine u skladu sa smjernicama i napucima iz Izvješća o napretku komisije. Dakle, toliko o tome, a to dakle još je bilo tu niz stvari koje ste iznijeli o Zadru. Ja ne znam po kojem zakonu, koji to zakon kaže da jednako zastupnika mora imati i SDP i HDZ. Kako i od kuda to iščitavate, pa što bi to trebalo bit da Palarić o tome odluči da će dat svima jednako. Valjda su to građani na izborima rekli tko će i što nakon izbora, koliko će vijećnika imati u gradskom vijeću. Prema tome, jednako tako svi trebaju izaći na izbore lokalne ili parlamentarne, doći u poziciju da formiraju Vladu, da ta Vlada odlučuje o onome o čemu treba odlučivati. Hvala. Hvala gospodine sukoba interesa. Kolegica Lovrin je rekla da to nije bila samovolja gospodina Palarića nego je on poštovao prijedloge koje je iznijela Europska komisija, a bilo je još puno raznih prijedloga Europske komisije koji se nisu primijenili kada je riječ o sukobu interesa i sprječavanju sukoba interesa, a primijenjen je onaj koji je najsporniji. Evo ja ću vam citirati Konvenciju UN-a iz 2005. zaključke OECD-a iz 2008. koji kaže da kad je riječ o boljem sprječavanju sukoba interesa mogućnost provedbe regulative sukoba interesa kada je riječ o državnim dužnosnicima obrnuto je razmjerna krugu dužnosnika na koji se oni odnose. odlukom o uključivanju članova poglavarstva iako smo znali da se poglavarstva ukidaju zapravo dobili povjerenstvo za zamagljivanje sukoba interesa. I mene zaista zanima neka nam gospodin Palarić iznese podatke u koliko je poglavarstava u 555 jedinica lokalne samouprave primijenjen ovaj zakon u proteklom periodu. I sljedeća replika gospođa zastupnica Ingrid Antičević- Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Slažem se kolegice s vama što ste rekli da treba prihvatiti ovaj zakon. Žalosno je to što to nismo učinili onda kada je trebalo kao jedan paket, a ne ovako se Vlada prisjeća, tu i tamo se sjeti pa nam donese ovdje. To je neozbiljno prema saborskim zastupnicima, to je neozbiljno prema jedinicama lokalne samouprave, prema ljudima, prema građanima. Kolegica brani nešto neobranjivo. To je neobranjivo i rekla je da bi ona ipak obranila gospodina Palarića. Njega brane njegova djela, a mi zaista već ovdje trebali osnovati udrugu o lokalnim samoupravama koje su žrtve djelovanja gospodina Palarića. To ispočetka, u prošlom mandatu je to bilo već prikriveno. Sad je to otvoreno i to je nešto do te mjere takva jedna politizacija djelovanja osobe koja je na čelu tog ureda koji bi trebao bdjeti i toliko ravnopravno, toliko neovisno o tome koja je politička garnitura gdje na vlasti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolegice ograničite se molim vas! Ovdje nije riječ o državnom tajniku nego je riječ o ova dva zakona.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Tu ispada iz ove rasprave da sam ja jako moćan čovjek i da mogu na svoju ruku mimo sudova, mimo raditi što me volja i krojiti sudbinu lokalne samouprave. Zaključak onih koji promatraju lokalnu samoupravu u Hrvatskoj to jest Međunarodne zajednice, zaključak onaj koji promatraju sve što se događalo na polju zaštite prava nacionalnih manjina, reforme političkih sustava, reforme državne uprave je da je posao dobro odrađen. Gospodo nema više kritika iz Europske unije da trebamo provoditi reformu državne uprave već nastaviti borbu protiv korupcije i ciljano se posvetiti nekim problemima. Ocjena misije OESS-a o zaštiti prava nacionalnih manjina je izvrsna. Zatvorili smo poglavlja, zatvorili smo misiju. Ocjena Vijeća Europe koje je provelo monitoring nad lokalnom samoupravom u Hrvatskoj izvanredna, svi sporovi koji su bili osim u jednom u Oroslavju su završili na sudu tako da je sud podržao odluke Središnjeg državnog ureda i naravno da svatko može mislit o sudionicima javnog života što hoće. Evo, čujemo i riječi koje možda i nisu primjerene Parlamentu, ali molim. Međutim, hrvatska lokalna samouprava funkcionira, ona dobro funkcionira i desetke godina sam ja potrošio radeći na stvaranju lokalne samouprave od prvih onih zakona davne '92. godine kada još lokalne samouprave u Hrvatskoj nije bilo. Od prvih izbora za članove predstavničkih tijela, prvog područnog ustroja i cijelog ovog razvoja osim jednog kratkog perioda kad se nije Bog zna što događalo. Ali naravno da nitko nije vječan i da nekad je odlazak sa funkcije i olakšanje tog velikog tereta odgovornosti jer eto, netko ima percepciju da ja doista samostalno krojim sve što se događa. Tu postoje čitavi sustavi kontrole, postoje i iznad ureda Upravni sud i iznad Upravnog suda Ustavni sud i više-manje u Hrvatskoj sve odluke su bile potvrđene od strane sudskih instanci. Ja bih se sad osvrnuo na zakone. Gospodin Lesar je otišao. On je kritizirao članke koji se ne mijenjaju, koje je Ustavni sud djelomično ukinuo. On je ukinuo sve ono što je bilo suvišno i sve što je ono ostalo je dovoljno da da bi se Zakon o referendumu mogao provesti i to je, a što se tiče kritika da smo uveli poglavarstvo u Zakon o sprječavanju sukoba interesa, to je gospođa zastupnica koja je bila tada ministrica jasno rekla da je to bio jedan od zahtjeva međunarodne zajednice i da smo mi kao doprinos borbe protiv korupcije to ugradili u zakon da se primjenjuje dok se primjenjuje. Tada sam rekao da, poglavarstava neće biti, ali ih ima godinu dana pa ćemo godinu dana na njih primjenjivati zakon. I još otvoreno pitanje odnosa naknade koju će dobivati članovi povjerenstva u odnosu na plaću državnih službenika i namještenika. To doista Vlada neće predlagati Saboru određivanje visine naknade. Sabor će to sam odrediti i vjerojatno će voditi računa da naknada bude primjerena radu koji imaju članovi povjerenstva. Zahvaljujem svima onima koji podržavaju donošenje ovih zakona. Nema nikakvog šlamperaja u radu Vlade u pogledu provedbe velike reforme lokalne samouprave, velike za koju je ova Vlada imala snage i koja otvara niz pitanja i nepoznanica, a naravno da se negdje još spominje poglavarstvo, ali se norme i konzumiraju. u Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela nespojivost funkcija članstva u predstavničkom tijelu i u poglavarstvu. Naravno kad poglavarstvo prestaje postojati da je ta norma time konzumirana i ne treba zbog toga, zbog nečega što ne proizvodi nikakve učinke i pravne posljedice ići mijenjati zakon samo zbog toga. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem. Imam, pa mogao bih ispraviti sve, ali imam tri ispravka. Gospodine Palariću, nije istina ovo da smo mi rekli da ste vi moćan čovjek. Iz čitave ove rasprave bi se moglo svesti na to da ste vi poslušan čovjek, odnosno poslušnik jer izvršavate isključivo naloge Vlade. Ja bih vas zamolio da budete toliko parlamentarni i da stisnete, dignete ove pločice pa se javite za riječ. Druga, nije istina da su sva vaša rješenja bila ispravna, da su ih potvrdili Upravni i Ustavni sud. Sjetite se samo slučaja Osječko-baranjske županije. Samo se tog slučaja sjetite. I na kraju u svakom slučaju ovdje se ne radi o nikakvom šlamperaju, ovdje se radi o potpunom diletantizmu jer imate još niz zakona koji su trebali biti objedinjeni i zajedno danas doneseni jer su to također ti zakoni o nadležnosti lokalne samouprave. I gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Ja bih iskoristila ispravak netočnog navoda i ispravila državnog tajnika koji je rekao da je ocjena bila izvanredna. Ja ću reći da je ocjena bila odlična budući da sam potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u kojem je na plenarnoj sjednici pred 360 lokalnih čelnika i 46 zemalja članica Vijeća Europe, ocijenjena stanje lokalne demokracije u Hrvatskoj, a izlagao je o njoj upravo državni tajnik, gospodin Palarić. Odličnim, ispravljam navod da je bilo izvanredno jer ne bi bilo od mene korektno prešutjeti koja sam tamo sjedila i čak predvodila tu sjednicu ne reći, ako je Vijeće Europe ocijenilo stanje lokalne uprave i samouprave odličnim, ako je prethodilo tome godinu dana monitoringa i praćenja po svim jedinicama lokalne uprave i samouprave i gdje je oporba, uvjetno rečeno u odnosu na centralnu vlast i i ova druga, HDZ-ova vlast, znači bilo je vrlo, vrlo pomno promatrano što se to u Hrvatskoj događa i u Vijeću Europe u Strasbourgu u kongresu je odličnim ocjenjeno rad lokalne uprave i samouprave, a samim time i Središnjeg državnog ureda. Zbog toga sam ispravila navod od izvanredno na odličan. o izmjenama Zakona o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama